poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 93. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 93. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 11. januarja 2022, s sklicem seje.

Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku, mag. Branku Grimsu. **MAG.

Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. **BRANKO

Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi,

Hvala